Željko (MDS)** Mislio sam predložiti u skladu s Poslovnikom i člankom 205. da se objedini rasprava iz ovog zakona i zakona s rednim brojem 36., redni broj točke koji je sadržajno isti, dakle, zakon koji sam ja predložio. Jedina razlika je što je ovaj zakon …/Govornik se ne razumije./… hitnom čitanju, a onaj je u redovitoj proceduri u prvom čitanju. S obzirom da se radi o sadržajno istom zakonu…

Vlada Republike Hrvatske predlaže Zakon o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol s konačnim prijedlogom zakona. ovaj zakon dakle proizlazi iz dijela zaključka Hrvatskog sabora od 9. srpnja 2007. godine, donesenog na 26. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 6. srpnja 2007. godine. No, dobro. Što se uređuje Zakonom o posebnom porezu na alkohol? O posebnom porezu na alkohol uređuje se plaćanje posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića koja se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, te uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske. Ono što ovim zakonom se predlaže promijeniti je da se voćna vina koja se dosada oporezuju posebnim porezom na alkohol u iznosu od 60 kuna po litri apsolutnog alkohola, budući da je voćno vino dobiveno od voća, a vinom koje se sada u važećem Zakonu o posebnom porezu na alkohol koje ima trošarinu nula kuna po litri, smatra dakle vino dobiveno od grožđa. Dakle, ovim zakonom pokušavamo izjednačiti voćna vina i vina koja su dobivena od grožđa. Naime, Zakonom o vinu iz 2003. godine specificirano je i što se smatra vinom, a što voćnim vinom. Dakle, prema tom zakonu vino je dobiveno od grožđa, a voćno vino dakle od pripremljenog soka odnosno od voća. Stoga ovim Zakonom o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol predlaže se promjena zakona na način da se visina posebnog poreza od nula kuna propiše i za voćna vina. Naime, kako je Zakon o posebnom porezu na alkohol donesen prije sada važećeg Zakona o vinu pojavila se potreba da se riješi i pitanje voćnih vina. Naime, prema prijavama za upis proizvođača grožđa i vina i voćnih vina u Hrvatskom zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo u Hrvatskoj je trenutno registrirano 76 proizvođača voćnih vina. dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol želi se postići da se što je moguće više zaštiti domaća proizvodnja voćnih vina, te da se domaćim uglavnom malim proizvođačima osigura prodaja i konkurentnost na tržištu vina. Voćna vina kao što sam rekao su se dosad oporezivala odnosno oporezuju se još uvijek u iznosu od 60 kuna po litri apsolutnog alkohola. Prijedlog ovog zakona je dakle da se voćna vina oporezuju po nula kuna dakle, po litri apsolutnog alkohola. Hvala vam lijepo. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MBS-a, poštovani zastupnik Željko Pavlic. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, poštovane dame i gospodo! Evo, nisam zaštitio autorsko pravo pa vele, pa ne mogu ovoga proviziju za ovaj zakon naplatiti, ali dobro, nema veze. Dakle, naš klub podržava ovaj zakon, podržava intenciju ovog zakona, ali isto tako izražavamo i nezadovoljstvo zato što ovaj zakon nije donesen prije, na vrijeme, nego evo, sada pod kraj ovog mandata. Opet se tu bude sumnje da nije to baš zbog izbora. Kao što je i predlagatelj ovoga govorio dakle temeljni Zakon o vinu donesen je još 2003. godine. Godinu dana prije toga 2001. godine donesen je Zakon o posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića koji naplaćuje čuli smo 60 kuna dakle na određene količine ovoga alkohola. A od tog poreza oslobođena su vina. Zakonom o vinu po mojem mišljenju bilo je definirano na pravi način dakle da se ne naplaćuje porez na alkohol na voćno vino. No, nažalost Ministarstvo financija to nije htjelo prihvatiti sve ove godine, tri godine nije htjelo prihvatiti, tako da su proizvođači voćnih vina morali plaćati namete na proizvodnju voćnih vina. Ono što je potrebno tu napomenuti da je iz godine u godinu takvih od donošenja Zakona o vinu proizvođača sve više i više, da ih je trenutno u Hrvatskoj 76, ali da su oni zbog ovih zakonskih propisa, zbog ovog poraza koji su morali plaćati zapali u velike teškoće jer je većina od njih krenula u taj posao tako da se kreditno zadužila ne računajući da će morati plaćati porez na koji nisu morali računati. Nažalost, pojavila im se inspekcija, obračunali su im porez na tu proizvodnju na koju su oni morali plaćati. Na taj način porasla im je cijena proizvoda, porasla je cijena svake svake butelje vina za 10 do 15%, dakle od 5 do 10 kuna i oni su postali nekonkurentni pogotovo ako govorimo o uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda u Republiku Hrvatsku a nažalost iz godine u godinu bilježimo sve veći trgovinski deficit. Evo, što se to konkretno pa i iz ovih podataka koje je Vlada pripremila, predložila, što se vidi. Da je 2004. godine proizvodnja voćnih vina bila 42 tisuće litara, 2005. 45 tisuća, da je pravi bum nastao 2006. godine, da je to bilo preko 180 tisuća Ali ono što je zanimljivo da je za to vrijeme plaćeno trošarine od 2004. godine 352 tisuće pa do 2006. godine milijarda i pol. I sad se postavlja pitanje što će ti ljudi dakle koji zapravo nisu morali plaćati koji nisu morali plaćati zapravo taj porez, hoće li im se ta sredstva na bilo koji način vraćati. Još je ova druga tablica zanimljiva gdje bilježimo uvoz gdje bilježimo uvoz voćnih vina. To je mogli bismo reći jedan od rijetkih primjera gdje pada uvoz a vjerojatno raste izvoz. Uvoz je 2004. godine bio 45 tisuća litara a 2006. 31 tisuću litara. Ali velim, mnogi proizvođači upozoravaju da uz ovakvo postojeće stanje gdje moraju davati određena i to dosta velika sredstva za trošarine, da na takav način ne bi mogli održati proizvodnju na duže vremensko razdoblje jer to jedan namet, a kažem većina od njih se i zadužila. Apsurdno je dakle da istovremenog od tog istog ministarstva dobivaju i poticaje za povećanje proizvodnje. Inicijativa za promjenu ovog stanja, tj. da se ukine taj taj porez traje već nekoliko godina, mogli bismo reći od samog donošenja Zakona o vinu. Ja sam isto bio upozoren od samih proizvođača vina na ovaj problem pa sam uputio dva zastupnička pitanja, jedno ministru Šukeru, drugo ministru Petru Čobankoviću. Na proljeće sam u zakonu dakle predložio u ime kluba MDS-a, PGS-a, SBHS-a promjene Zakona o vinu. Taj zakon bio je odbijen. I u sedmom mjesecu sam odmah dakle predložio i Zakon o porezu na alkohol gdje sam predložio da se naplaćuje nula poreza na taj dio. Pa zanimljivo je možda tu da izdvojim mišljenja koja su imali Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija. Ministarstvo poljoprivrede je podržalo dakle tu moju inicijativu i ono samo je dakle naglasilo da je u nekoliko navrata uputilo Ministarstvu financija pismene upute da li će što poraditi upravo da se ta situacija promijeni. Evo, do dana današnjeg, dakle do ovog konkretnog prijedloga zakona ministarstvo nije interveniralo. Dakle, prošlo je četiri godine od donošenja onog prvog Zakona o porezu na alkohol. Eto, samo da citiram odgovor iz zastupničkog pitanja tj. iz odgovora Ministarstva financija: "Vezano na navode gospodina zastupnika Željka Pavlica da proizvođači voćnih vina ispravno tumače propise smatrajući da se pod vinom razumijevaju i voćna vina izvješćujem vas da je navedena tvrdnja netočna a za što u nastavku dajemo obrazloženje.". Evo, to je bilo mišljenje Ministarstva financija. Srećom da su oni to svoje mišljenje promijenili i predložili drugačije rješenje. Možda nekoliko riječi dakle o ukupnoj toj politici prema vinarstvu i vinogradarstvu u Republici Hrvatskoj jedan dio toga nadam se i s vremenom još bitniji dio. Dakle, proizvodnja voćnih vina zapravo predstavlja intenzivnu proizvodnju a mi našu poljoprivredu upravo moramo na takav način i usmjeravati na intenzivnu proizvodnju, na proizvodnju malih serija koje bi dakle bile kvalitetne i koje bi onda normalno imale veću cijenu na tržištu i onda bi bile atraktivnije i za izvoz. Pa i samo Ministarstvo poljoprivrede govori o tome da Hrvatska treba stvarati kvalitetna, prepoznatljiva i konkurentna vina opet upozoravajući da su naša vina trenutačno preskupa. Evo, ovim zakonom barem ćemo smanjiti cijenu voćnim vinima, ja se bar nadam. Također ministarstvo ističe da se proizvođači posebno oni mali moraju organizirati i okrenuti kvaliteti dok bi veliki proizvođači trebali napustiti proizvodnju stolnih vina. Ovo je dakle još jedan korak ka ka pravljenju kvalitetnih vina. Također, činjenica je da uvoz vina rasta a izvoz vina pada i to zato jer nismo uspjeli napraviti prepoznatljiv image hrvatskih vina na inozemnim tržištima. Ja mislim da će uskoro naša voćna vina postati prepoznatljiv brend i na inozemnim tržištima. Dopustite mi još dakle u tom kontekstu još jednu fusnotu moglo bi se tako reći. Isto jedna stvar, jedan problem koji muči i proizvođače voćnih vina i proizvođače vina od grožnja a to je dakle ona famozna odredba o 0,0 promila. Odmah na početku dakle su proizvođači upozorili da će biti problema i da Hrvatska kao turistička zemlja mora imati dakle mogućnost da se i svaki naš turist, svaki naš građanin ima pravo dakle i mogućnost popiti čašu vina ili čašu pive uz ručak ili uz večeru. To bi itekako utjecalo na porast proizvodnje vina a isto tako na razvoj naše poljoprivrede kao sve važnije grane našega gospodarstva. A tu malo samo da podsjetim, da se vratim u tom kontekstu na donošenje tog Zakona o sigurnosti prometa za koji je bilo u početku, dakle riječ je o tome da će smanjiti, da mu je krajnji cilj smanjenje broja prometnih nesreća i poginulih na cestama. Nažalost, desilo se nešto drugačije, da je broj poginulih na našim cestama i broj nesreća na našim cestama iz godine u godinu sve veći. Evo samo da ilustriram još rečenicu, činjenicu da je na hrvatskim cestama u 8 mjeseci ove godine da su poginule 423 osobe odnosno 36 osoba više nego u istom razdoblju od 2006. godine. Također prvih 8 mjeseci ove godine bilo je 40 tisuća 846 prometnih nesreća što je za 7,1promila više nego u prvih 8 mjeseci 2006. godine. Eto nažalost mi do dana današnjeg nismo raspravljali o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama iako su ne jedan nego čak 5 čini mi se zakona o sigurnosti prometa na cestama još uvijek na ovom dnevnom redu. Ove 3, 4 godine mogli smo barem dobiti priliku da raspravimo o tome što se dešava na našim cestama i što da napravimo da se zbilja sigurnost na našim cestama digne na višu razinu. Nažalost eto očito je da ovi zakoni neće doći na raspravu u Hrvatski sabor, ali se nadam dakle da će oni doći na Sabor, na raspravu u Sabor na jednoj od prvih sjednica u sljedećem sazivu Sabora. Hvala lijepa.

Poštovani predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo vidite ovako, na strani 2. ovog obrazloženja doslovce se kaže, to valja citirati: da Zakonom o vinu, Narodne novine broj 96/2003., definirano je vino kao poljoprivredni prehrambeni proizvod dobiven alkoholnim vrenjem od mošta, od svježeg za preradu vina pogodnog grožđa a istim Zakonom definira se da su … /Govornik se ne razumije./ … vina, dobro to me manje zanima. Znači Zakonom vino ispravno definiramo prehrambenim proizvodom. Ako je tome tako tko ima onda pravo da nam brani da popijemo čašu vina onim apsurdnim Zakonom od 0,0promila. kojim se porez na voćna vina sa 60 kuna spušta na 0 kuna. Jasno da bi bili daleko sretniji da se Hrvatska vrati svojoj europskoj matici u smislu vraćanja onih 0,5promila. To što je hrvatska Vlada učinila ako se ne varam 2004. da je zabranila da netko može voziti auto sa 0,2, 0,3, 0,4 promila to je jasno katastrofalno jer se time kao što je govorio moj prethodnik niti je smanjio broj nesreća već se, dok s druge strane šta radimo? Dopuštamo na primjer kapetanima brodova, pilotima da voze brodove, avione sa 0,5promila. I sad se normalno postavlja pitanje tko je tu lud? Kapetan broda može, ne znam, voziti neki tanker sa 100 ili 150 tisuća bruto registarskih tona sa 0,2 ili 0,3 promila, kapetan aviona isto tako a mi ne smijemo voziti auto. državne, državnog proračuna zbog ove priče jasno o voćnim vinima je negdje oko 2 milijuna 66 tisuća kuna. Znači prihod je neznatan pa je dobro da ga se ukine. Inače trošarinama na alkohol, to je ovaj podatak sa 3. strane, na godišnjoj razini uprihoduje se negdje oko 230 milijuna kuna. Da su prilike bile sad normalne, da se ljude ne straši sa represijom moglo se u državni proračun uprihodovati i nešto više novca. Ali šta ćemo? 0,0 ima jedan razarajući efekt ne samo na naše vinare, turizam poglavito onaj prekogranični, na vikend turizam i na puno toga ostalog, a na kraju jasno vidimo i na sam proračun. E sad što nam je činiti? Ovaj zakon o tim voćnim vinima. To je logičan zakon, dobar zakon, ali kao što je gospodin Pecek rekao mi imamo u proceduri 4 ili 5 zakona za vraćanje 0,5 promila. za taj zakon, za taj zakon o 0,0 promila, to isto treba reći nisu glasali samo u HDZ-u već i neki iz opozicija, I to treba podcrtati. Ali tolika tvrdoglavost koju iskazujete vi gospodo u HDZ-u kada je riječ o tom zakonu nadilazi i najbizarniju maštu. Na tome vam nekad i ja zavidim. I ja kad si nešto stavim u glavu to branim do krajnosti, ali ovaj zakon o 0,0 promila je štetan. On je pogrešan i nije po volji hrvatskih građana i zato ga treba promijeniti. Konačno naš IDS-ov zakon o 0,5 promila ima čak i mišljenje Vlade, doduše negativno ali jedini ima mišljenje Vlade. Ali šta kaže? Ali šta ćeš? Problem je drugdje. Problem je u predsjedniku Sabora koji zloupotrebljava Poslovnik i dobre parlamentarne običaje i taj Zakon ne želi staviti

Ja radim u skladu sa Poslovnikom kao i svi ostali predsjednici Sabora koji su do sada radili pa prema tome raspravljajte o ovome zakonu a ne o tome da li predsjednik Sabora radi s Poslovnikom. Inače još jedanput. Što se tiče ovog Zakona o voćnim vinima, jasno pozdravljamo zbog smanjenje logike poreza. Poreze u Hrvatskoj valja smanjiti, ne uvoditi nove. Treba smanjiti, ne znam, PDV na hranu. Izjednačit ga sa onim na novine od 10%. Produžiti rok plaćanja PDV-a sa 30 na 60 dana i koliko god je moguće rasteretiti hrvatske građane kao što čini to to voćno vino. Pa jasno oni koji su nezakonito stekli imovinu neka, nema se šta to legalizirati nego treba im uzeti. Znači zakon je logičan što se tiče ovih voćnih vina, ali u svakom slučaju treba sve učiniti i vratiti na snagu odredbe o 0,5 promila. Poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac, izvolite. **Pešić-Bukovac, Dorotea (IDS)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ja isto tako kao i moj kolega Kajin podržavam Prijedlog zakona o porezu na alkohol a da se radi o ovim voćnim vinima. Ali čini mi se da još uvijek nedostaje koordinacije među ministarstvima jer razlog donošenja ovoga Zakona je da se na neki način rastereti proizvođače ovih vina, a isto tako da se stvori nekakva, nekakvi uvjeti za bolju prodaju vina da nisu preskupi. A sa druge strane donosimo isto tako zakone koji pune naše podrume i ne uspiju se prodati ni svi vina koja su rađena od grožđa. Pa možemo reći da je ovaj Zakon o porezu na alkohol ipak ispravljanje nepravde prema proizvođačima voćnih vina koji su i na ovaj način zaduživajući se htjeli dati htjeli dati svoj doprinos razvoju domaćih autohtonih proizvoda, a samim time agroturističke i druge ponude. Da je bilo razuma već smo ovaj zakon mogli donijeti i u srpnju mjesecu kada je i predložen od strane gospodina Pavlica, a ne da smo morali čekati da Vlada prepiše i na brzinu donese ovaj Zakon. Pa se isto tako možda i bojim da ima nekakvih propusta kao što je to u Zakonu o sigurnosti na cestama. Mogu reći da su pomiješane kruške i jabuke, odnosno da su izjednačene dvije mjerne jedinice koje se izjednačiti ne mogu. O tome da li se nas zastupnike namjerno vara, da li u ministarstvu rede nestručni ljudi ili se zaista radi o tome da se svjesno u zakone stavljaju krive mjere pa se tako varaju ne samo mi, nego i svi građani Republike Hrvatske. I mogu reći da se u Republici Hrvatskoj kazne naplaćuju nezakonito, a isto tako se oduzimaju i vozačke dozvole. A sad ću vam reći o čemu se radi. Kako su pomiješane kruške i jabuke, a radi se o odredbi članka 199. Zakona o sigurnosti u prometu gdje kaže da će se novčanom kaznom od 500 kuna do tisuću 500 kuna kazniti za prekršaj vozač ako u organizmu ima alkohola od 0,5 grama po kilogramu, odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka. Moram vas upozoriti da su to sasvim dvije različite mjerne jedinice i da je točno da je 0,5 grama po kilogramu 0,24 miligrama u litri izdahnutog zraka. Znači ako vi napušete 0,5 to nije 0,5 nego je 0,24. I to je možda još jedan od razloga zašto bi onaj naš zakon koji stoji na dnevnom redu 3 godine trebao doći na dnevni red. Što se tiče suštine vidjet ćemo koliko do kraja godine je Zakon o sigurnosti u prometu na cestama zbog alkohola poginulo ljudi ali trend poginulih je puno veći nego kad je bila odredba o 0,5 promila alkohola u krvi. Do 9. mjeseca je bilo 429 poginulih. Vidimo da je trend ostao isti. I znači ako se ovaj trend nastavi do kraja godine bit će 670 poginulih u prometu, a što je za 9% više nego prethodne godine. Znači već je bilo potvrde u ove tri godine da ovaj zakon nije dao nikakvih rezultata. I zaista bi bilo oportuno da se o jednom ovakvom zakonu raspravlja, samim time što našim građanima naplaćujemo kazne koje nisu dužni platiti. A ako idu na sud uvijek se mora uzeti ona jedinica mjere koja ide in favorem onome koji je optužen za nešto tako. Evo, ja vas još jednom upozoravam da naš Zakon o sigurnosti u prometu na cestama ima krive mjerne jedinice i da to treba što hitnije ispraviti. Znači 0,5 grama po kilogramu nije isto što i 0,5 miligrama po litri izdahnutog zraka, nego 0,24. Znači polovicu.

poštovani zastupnik Franjo Arapović. **Arapović, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bih ispraviti samo navod netočan gospodina Kajina. Rekao je da mu Vlada brani i ministarstvo popiti čašu vina. Nitko nikome ne brani. Ali kad popiješ čašu, dvije ili više, nemoj voziti. A pogotovo, ajde družimo se u Saboru već 3, 4 godine ja nisam primijetio ni na vama ni na meni da Vlada nekome brani popiti čašicu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Marko Širac. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Kajin naveo

njegov prijedlog zakona, odnosno izmjene zakona. Ne gospodine Kajin, to je, taj navod je vaš kriv. Mi dosljedno provodi zakon koji je u većini, u interesu većine građana Republike Hrvatske, a nažalost obzirom da živimo u demokratskoj zemlji i vi se morate pokoriti tom važećem zakonu. navoda. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Kajin krivo tvrdi da se kod nas tko je lud, a tko pametan, što nije točno. Kod nas se to uvijek jako dobro znalo. A prilog transparentnosti daju evo i brojni ljudi koje primjećujem da na crvenim majicama pišu "0 sam pametan i imam 0 promila u sebi", što znači da što više piju da su pametniji. Što potpuno naglavce okreće teoriju dosadašnjih, povijesnu teoriju. Hvala.

Radi se o načinu iskazivanja instrumenta gdje je preračunato ovo prvo na ovo drugo koje instrument iskazuje. To je to. To se tako izračuna i instrument pokazuje pravo stanje. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo. Klub HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o posebnom porezima na alkohol kojem se predlaže stavljanje voćnog vina u isti rang kao i oporezivanja vina od grožđa na koje će se plaćati poseban porez na alkohol sadržanu u vinu u iznosu od nula kuna. Na taj način u svakom slučaju zaštititi će se domaća proizvodnja voćnih vina te se omogućiti naročito malim proizvođačima koji u glavnom i svi jesu mali proizvođači tih voćnih vina, da budu konkurentni na tržištu. Ovo ćemo podržati ne samo zbog 76 proizvođača koliko ih je u ovom trenutku upisano u upisnik proizvođača voćnih vina, već i zbog toga jer je voćno vino u nekim europskim zemljama, primjerice Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji, Češkoj iznimno popularno, a unazad par godina vidljivo je da ima sve više poklonika i u Hrvatskoj. Najpoznatija voćna vina prave se od kupina, malina i jagoda. U Hrvatskoj od ovih 76 proizvođača najveći broj njih proizvodi se od kupina. Pravilnikom o voćnim vinima propisuju se uvjeti i način proizvodnje, prometa, označavanja te uvoza i izvoza tih voćnih vina i samim tim pravilnikom također je definirano da je voćno vino prehrambeni proizvod dobiven fermentacijom soka ili masulja od svježeg i za to pogodnog koštićavog, jezgričavog, jagodičastog, bobičastog ili ostalog voća, ima minimalni sadržaj prirodnog alkohola 1,2 vol.%. Dosadašnja proizvodnja voćnih vina u Hrvatskoj do prije nekoliko godina bila je gotovo beznačajna, no sada je kao što je već i bilo rečeno sa ove govornice, u upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina upisano 76 proizvođača te su stvoreni svi uvjeti za ovu proizvodnju. Svi ti proizvođači ili velika većina njih proizvodi kao što sam rekao kupinovo vino, a samo jedan manji dio njih proizvodi vino od maline i crnog ribizla. Ovom izmjenom zakona za očekivati je značajniji porast proizvodnje i prometa voćnih vina jer će ljudi nakon smanjivanja poreza, odnosno izjednačavanja poreza u ovom slučaju poreza o posebnom porezu na alkohol, ovi proizvođači također povećati proizvodnju. Voćna vina mogu se i izvoziti ako udovoljavaju određenim uvjetima propisanim pravilnikom, a iznimno se mogu izvoziti na osnovu ugovorene izvozne kakvoće koja je dogovorena i ugovorena uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. za komparaciju. 2005. godine ovaj izvoz je iznosio svega 2,49 hektolitara dok je u prvih šest mjeseci ove godine izvezeno više od tisuću hektolitara voćnih vina. Uvoz je gotovo beznačajan u Hrvatskoj i to je dobro, što će također ovom izmjenom zakona koja se danas predlaže isto značiti određeni pomak u tome da se hrvatska voćna vina nađu upravo u onim državama gdje je voćno vino također vrlo popularno, kao što sam rekao naročito Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji i Češkoj. Ako znamo da u Francuskoj to vino ima izrazito veliku popularnost to je jedan od načina da se vidi gdje će se otvoriti hrvatsko tržište za plasman tih voćnih vina. Zbog svih tih razloga, također je sigurno kako će u Hrvatskoj nicati sve više nasada malina i kupina i da će proizvodnja voća te vrste naročito za proizvodnju voćnoga vina rasti i to je jedan od osnovnih razloga zbog kojih će kao što sam već na početku rekao, klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. Hvala vam lijepa. **Bebić, U ime kluba Nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi tajniče, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Klub Nacionalnih manjina svakako će poduprijeti ovaj zakon drago nam je da je Vlada konačno uslišila vapaj kolege Pavlica i njegovih međimurskih proizvođača voćnih vina, jer sama proizvodnja koja je u dvije godine učetverostručena najbolje govori o tome da budućnost ova vina imaju da smanjenjem, odnosno svođenjem trošarina na nulu, ova vina će postati konkurentnija, konkurentnija ne samo u Hrvatskoj već svakako konkurentna u izvozu što treba biti cilj svake zemlje. Još nešto što je bitno. Upravo potičući na ovaj način proizvodnju voćnih vina, mi svakako činimo veliku uslugu poticanju najintenzivnijih kultura, a to je prije svega voćarstvo, područje u kojemu danas možemo zaposliti jako puno obiteljskih gospodarstva, osigurati radno mjesto, osigurati dohodak, ali osigurati i izvozni proizvod kojih na žalost do sada Hrvatska nije imala dovoljno. Zašto govorim osigurati izvozni proizvod? Nije samo stimulirajući poticaj proizvodnje maline, kupine, jagoda bitno samo proizvodnje vina, ona jeste jedan krajnji proizvod koji već danas ima u hrvatskoj tržište i imati će ga u u europskom tržištu koji poznaje ta vina, već prije svega želim upozoriti i na izvoz svježeg, odnosno bolje reći brzo zamrznutog takvoga voća koje danas tržište Europe i tržište svijeta traži, u kojemu naši susjedi danas postižu 500 milijuna dolara, a ja ne vidim da mi u Hrvatskoj koji imamo viška poljoprivrednih proizvoda, viška pardon klimu, ako hoćemo klimu od planinske, odnosno kontinentalne-planinske do one mediteranske koja u svako doba može dati na tržište upravo ovakvih voćnih proizvoda, da upravo smo mi ti koji danas uvozimo gotovo 50% voća. Ako smo zaista izdvojili sredstva za poticaje takvim proizvodnjama, ako pokušavamo iako jako jako kasnimo, poticati navodnjavanje, odnosno ulagati sredstva u navodnjavanje, ulagati sredstava u hladnjače, krajnje je vrijeme da formiramo i burzu poljoprivrednih proizvoda koja upravo će i ovo pitanje kako plasmana vina, kako prepoznavanje jednog brenda, tako i izvoz upravo takvoga voća kojega možemo proizvesti u sklopu ovakvih proizvodnih da li obiteljskih gospodarstava kako god ih mi nazvali, rančeva ili nešto drugo, i mislim da je ovo jedan od poteza koji zaista podržavamo zahvalni smo jer 2 milijuna kuna koliko Vlada gubi, a prošle godine ako je to bila ¼ znači radilo se svega 500 tisuća tada, sada je to 2 milijuna kada je proizvodnja 4 puta povećana, znači zbog malo gubitka mi smo kroz zapošljavanje mogli daleko više napuniti proračun ali stvoriti sigurniju osnovu za proizvodnju upravo ovog voća koje tržište traži i ovako prerađeno i koje tržište traži i normalno svježe. budući da povećavamo konkurentnost, Klub nacionalnih ovo podržava ali žao nam je što nije učinjeno ranije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Ante Markov izvolite.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 konkurentsku poziciju da se mogu nositi na tržištu da napokon uđu u obitelj vina, da se tretiraju u skladu sa Zakonom o vinu, to je po po nama ipak jedna gesta koja je sa razlogom našla svoje mjesto u Izmjenama i dopunama. Naravno ona otvara čitav niz pitanja već ulaskom u obitelj vina, voćna vina će na neki način dijeliti sudbinu vina u Hrvatskoj. Ja bih kazao da vinarstvo i podrumarstvo u posljednjih desetak godina u Hrvatskoj je silno uznapredovalo, ono je naraslo i u sadržaju i u strukturi. Znači struktura proizvodnje vina u Hrvatskoj ako je gledamo od kontinentalnih vina do ovih priobalnih vina razvija se u skladu sa svojim karakteristikama, sa svojim kulturološkim različitostima, nalazi svoje tržište, međutim, mislim da je već došlo vrijeme da se ozbiljno porazmisli o sustavu tržišta vina u Republici Hrvatskoj, o svojevrsnoj kontroli kvalitete vina i na drugoj strani da se razmisli o tržištu potrošača. Naime, počesto razlog zašto vina kojih u Hrvatskoj prema nekim procjenama ima dovoljno, pa i otprilike do 35% ostaje neprodanim, znači nalazi se u podrumima, koji su razlozi za to. Razlozi su to da kvaliteta potrošnje vina u Hrvatskoj nije na razini naših očekivanja, naših ambicija i nije na razini ostalih Europskih zemalja kada je u pitanju tzv. evidentirana potrošnja kvalitetnih vina po stanovniku. Prema tome, Hrvatska uz sve prednosti koje je u ovom momentu uspjela na neki način postići, pa i sada ovoj obitelji se priključila voćna vina koja naravno mogu naći svoje mjesto na tržištu, mogu naći svoje mjesto u jačanju proizvodnih kapaciteta ali naravno da taj cijeli aspekt treba sagledavati u sklopu jedne šire pozicije koja bi naša vina trebala dobiti prije svega na Hrvatskom tržištu, jer praktično govoriti o tome da ćemo biti veliki izvoznici vina, mislim da to je čak i nepotrebno, jer Hrvatsko tržište je sasvim dostatno za potrošnju onih količina koje mi imamo. Vani tržište naprosto nemamo dovoljno količine, da bi vanjska tržišta, i u slučaju ekstra kvalitete naših vina mogli na neki način zadovoljiti iz razloga količina. Kažem ovaj Hrvatska, po svojoj strukturi, ne samo u turističkoj potrošnji nego u potrošnji svih građana može apsorbirati sasvim pristojne količine vina, ali naravno nužno je urediti tržište. Naime, što se događa? Događa se jedna činjenica da izlazne cijene vina ako ih gledate sa prodajnim cijenama vina, kao da govorite o dvije različite kategorije, sad će netko kazati kako je u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj. Nije. U Francuskoj čak imate limitirane odnose izlazne cijene vina u pogledu prodajne cijene vina. Ne govori se o luksuznim restoranima nego o točionicama vina, o prodavaonicama u kojima se prodaje vino i o burzi vina. U tim relacijama imate uspostavljen režim rangiranja vina i maksimalističke cijene koja može doći do potrošača. Kažem ne u elitnim restoranima, a kod nas se na žalost događa da i osrednja vina, pa da ne kažem i loša vina, jer ovdje govorimo o vinima ali trebamo znati da na tržištu postoji oko 30% patvorenih vina. Na žalost i neke vinarije su sklone patvorenim vinima, vinima koji nisu dobiveni od grožđa ili ako hoćete od voća. Prema tome, urediti tržište vina je dati jedan novi doprinos, u zadnjih 10 godina je silan doprinos razvoju razvoju vinarstva i podrumarstva napravljen, novi doprinos snažan će biti razvoju tržišta vina, nadzoru kvalitete vina i uspostavi prava potrošača. Jer pravo potrošača je u Hrvatskoj s obzirom da ga nismo adekvatno regulirali vrlo upitno. Prema tome, naravno da bi pomoglo ukidanje odredbe "0,0", naravno da bi pomoglo i jačanje tržišnih mehanizama u smislu uspostave zaštite potrošača kao korisnika tih vinskih proizvoda. Naravno da bi jedna vinska etika pomogla u tom smislu, naravno da bi zaštita sorti grožđa koje se koriste za dobivanje vina kroz kroz činjenicu da veliki broj kroz mekanu granicu sa Bosnom i Hercegovinom dolazi ne samo iz susjedne nam države nego iz Makedonije i drugih zemalja, naravno da uspostava tog sustava može Hrvatsku dodatno pozicionirati u pogledu kvalitetnih i visoko kvalitetnih vina koje imamo i kojima kojima obilujemo. Ali je nužno urediti tržište i na tom tržištu definitivno može kazati da se sve količine koje se proizvede u ovom momentu u Hrvatskoj a koje imaju karakter kvalitetnih vina definitivno mogu prodati. Još uvijek pomalo čudno djeluje činjenica da smo prošle godine što se tiče uvoza vina, nepotrebno puno uvezli vina i on govori ustvari o prostoru koji još uvijek postoji u Hrvatskoj posebno o uvozu tzv. rinfuznih vina. Mislim da uređenje tržišta vina kada smo već pomogli voćnim vinima da nađu se u obitelji kojoj pripadaju, slažemo se apsolutno da bi uređenje tržišta vina predstavljalo jedan novi iskorak, jedan novi poticaj brendiranju najkvalitetnijih vina, jedan novi poticaj da to vino kao kvalitetni prehrambeni artikl omogućimo da se taj kvalitetni artikl, a ne onaj patvoreni, nekvalitetni kojega ima u supermarketima, koji se prodaje u onim damižonkama od 5, 10 litara, a koji po porijeklu nije iz Hrvatske, nije jer se samo prepakira, stavlja mu se ona mala Prema tome, uspostava tog reda bi dodatno osnažila poziciju i vinogradarstva i podrumarstva u Republici Hrvatskoj da ne kažem da je vino počesto izazov koji privlači turiste. Naime, vino je jedan od tih osebujnih gastronomskih razloga zbog kojih se dolazi u neki kraj, koji može biti motiv dolaska, koji može osmisliti turističku ponudu, koji može jednu jednu regiju pretvoriti od neaktivne u proaktivnu, koji može dati toliko puno da se na njemu može zidati jedna ozbiljna turistička ponuda. Naravno da bi taj proizvod bio takav da može osigurati jednu takvu vrijednost, onda se tu ne može raditi o pokušaju da se na bilo koji način nešto što je onakvo kakvo treba biti, a to je vino zamijeni nečim što će biti patvoreno, uvezeno, zamiješano, izmiješano ili napravljeno na načine kojih je bilo puno više prije, moram kazati u posljednje vrijeme apsolutno se kvaliteta vina povećava, podrumarstvo se vrlo ozbiljno shvaća, razvila se, znanost se uključila u to i podrumarstvo kao posebna grana da tako kažem pravo glasa. Ova izmjena kažem je dobrodošla, obitelj vina se proširila, pojačala, ali još uvijek je nezaštićena. Moramo je zaštititi, moramo je pozicionirati i moramo je staviti u skladu sa onim veličinama koje pripadaju. Ne mogu trgovci imati pola, a proizvođači pola. Ne može. To naprosto ne smije biti činjenica. Moramo i u tom smislu vrlo jasno postaviti pravila igre, jer naravno mali proizvođači vina moraju djelovati u sustavu tržišta, to tržište je nemilosrdno, ono je gotovo monolitno, ono je sastavljeno od velikih igrača koji naprosto ucjenjuju i vi možete dati svoje vino po 14 kuna njemu ili po 7, on će ga opet prodavati po 60 kuna i to je ta boljka koje se trebamo riješiti, ali kvaliteta i ispravnost pristupa i stvaranje uvjeta za razvoj vinarstva i podrumarstva u Hrvatskoj apsolutno treba uvesti uvesti u drugu fazu. Prvu fazu smo preskočili, shvatili smo da je to dobar proizvod, shvatili smo da možemo to, shvatili smo da znamo. Ostao je onaj drugi korak da to sve skuša zaštitimo, da razvijamo one vrste i vinove i vinove loze i one vrsta vina koje tržište prihvaća da pojačamo kvalitetu i onda će biti prostora i za voćna vina, kao i za cjelokupnu obitelj vina temeljem Zakona o vinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dame i gospodo zastupnici, u posjetu Hrvatskom saboru je istaknuti zastupnik kanadskog Parlamenta gospodin Derek Lee pa ga srdačno pozdravimo. Idemo dalje. Na redu je pojedinačna rasprava i zastupnik gospodin Slaven Letica. Nema ga. Zatim, gospođa zastupnica Vesna Škare Ožbolt, koje također nema. Potom gospodin zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. **Štengl, Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Znamo u šali reći da postoji vino i vino od grožđa, ali ozbiljno postoji i voćna, uglavnom dominiraju kupinova vina koja do sada nisu bila priznata i tretirana u kategoriji vina kada je u pitanju posebni porez na alkohol. Voćna vina nisu naime važećim propisima oslobođena posebnog poreza na alkohol. Po prijedlogu ovoga Zakona to bi se promijenilo. Možda se čini taj problem nevažnim gledajući sadašnji broj registriranih proizvođača tih vina u Republici Hrvatskoj 76. Uzgojem voća za tu svrhu sigurno se bavi daleko veći broj ljudi, dakle nije zanemariv ukupan broj ljudi koji se time bavi i u krajnjoj liniji od toga žive. Naravno da donošenjem ovoga Zakona, odnosno ukidanjem posebnog poreza na alkohol za voćna vina državni proračun neće biti posebno zakinut i iznosi više nego simboličan, ali će proizvođačima pomoći. Ukupno za domaću proizvodnju i uvoz to je iznosilo za 2006. godinu, za domaću proizvodnju i uvoz je to iznosilo u 2006. godini milijun i 600 tisuća kuna. Ali međutim upravo podaci o plaćenim trošarinama za 2004., 2005. i 2006. godine su zanimljivi i indikativni. Domaća proizvodnja u litrama je bila u 2004. 42 tisuće litara, u 2005. 45, a u 2006. 188 tisuća litara. Uvoz je bio

Više je nego očito povećanje domaće proizvodnje, sigurni uzlazni trend. U to je isto tako sigurno uključen i izvoz, nezanemarivi iznos, a s druge strane smanjenje uvoza iako baš tu neke nema naočite pravilnosti, a radi se i to treba naglasiti o proizvodima iz trajnih nasada, trajnih nasada koji su jedna od odrednica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i koji su dohodovno izuzetno interesantni. Upravo zato što se radi o trajnim nasadima pitanje toga, taj problem mora biti riješen onako kako je predloženo i zato je samo za pozdraviti zajedničke napore kako Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, tako i Ministarstva financija te porezne uprave. Proizvođači kako voća, tako i voćnih vina stavljaju se u ravnopravni položaj sa ostalim vinarima, odnosno onima koji su u velikoj većini, a proizvode vino od grožđa. To daje i sigurnost proizvođačima voćnih vina i svakako ih potiče na daljnja ulaganja, povećanje trajnih nasada tih kultura te povećanje proizvodnje voćnih vina usput izuzetno traženih uz veliku mogućnost izvoza. Hvala. Hvala lijepa. Na kraju gospođa zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite! **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. I pridružujem se svima onima koji su eto, služeći se onom poslovicom tko čeka, dočeka, dočekali ovo rješenje koje će u svakom slučaju sa ovih 60 lipa olakšice po litri voćnog vina pružiti još veću mogućnost upisa u Registar proizvođača voćnih vina i još veći doprinos u prodaji na domaćem tržištu koja je već smo čuli nekoliko puta povećana višestruko u ove dvije, tri godine od kad se prati, od 2004. A da ne govorim dakle da je u velikoj ekspanziji i izvoz tih vina jer za razliku od Hrvatske gdje je tek u novije vrijeme nešto jača ponuda i svijest o tome da su voćna vina zdrava i dopuna dakle prehrani, da u nekim zemljama Europske unije konkretno Francuska, Češka, Belgija i neke druge, ta potrošnja vrlo velika i participira ukupne potrošnje vina sa daleko većim postotkom od ovog kod nas. Meni je drago dakle što se država odlučila odreći ovog dijela prihoda koji iznosi za sada dok je proizvodnja još po meni nedostatna, oko 2 milijuna kuna godišnje, a pojedinačno će kažem svakom onom poljoprivrednom gospodarstvu kojih najviše stjecajem okolnosti ima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa i tako u našoj Koprivničkoj, Križevačkoj županiji, Međimurskoj, Virovitičkoj i ostalima se pokazalo ne slučajno da je proizvodnja vina od voćaka koje su uzgojene na tim tlima koja su u ovom dijelu, dakle ilovastim tlima daleko kvalitetnija. I ja bih rekla da dakle osim ovih voćaka koje su višestruko spomenute a to su kupine, maline postoje još izvrsna vina, naše tradicionalno piće jabukovača dakle od jabuka, vino od višanja, vino od ribizla. I da se ja nadam da će svim ovim zakonima dakle i novim pravilnikom koji je donijet gdje se uvelo reda, ovim zakonom gdje se oslobađaju tog dodatnog poreza, te trošarine od 60 lipa podvlačim dakle, Zakonom o ugostiteljstvu kojeg smo nedavno doveli, Zakonom o turizmu i Zakonom o obrtu da će mali proizvođači kojih je ovdje najveći broj naći širokog prostora za povećanje te proizvodnje, za zapošljavanje članova svojih domaćinstava i za konkretno obogaćivanje ponude izvornih hrvatskih proizvoda proizvedenim na svim standardima dakle, onih koje zahtjeva hrana ali i na našoj tradiciji i na našoj ekološkoj proizvodnji nezagađenog i tla i tla i okoliša. Dakle, ja sam eto, se javila da u ime tih proizvođača i iz moje županije Koprivničko-križevačke zahvalim Vladi što je nakon duge borbe i dokazivanja dakle da voćna vina jesu vina, tu je bilo isto prijepora i da voćna vina ne moraju dakle potpadati pod ono pod što potpada proizvodnja rakije, vinjaka, konjaka i svih onih žestokih pića, dakle tih 60 lipa je velika olakšica i povećanje konkurentnosti naših proizvođača. I zbog toga vam zahvaljujem u svoje i u njihovo ime. Hvala. Hvala.